Idemo na - Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2005. godinu Sukladno članku 21. Zakona o Financijskoj agenciji, nadzorni odbor dostavio je navedeno mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Predstavnik, predsjednik Nadzornog odbora FINA-e, ministar financija Ivan Šuker će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, pa možda i u kontekstu ove prethodne točke kako se razvijalo financijsko tržište proteklih godina, tako i poslovi koje je do sada tradicionalno radila FINA su se smanjivali, poslovne banke su počele obavljati platni promet na jedan drugačiji način i u kontekstu izvješća FINA-e za 2005. godinu i u kontekstu smanjenja prihoda u odnosu na prethodnu godinu, može se isključivo gledati na nove proizvode koje su ponudile komercijalne banke prije svega što se tiče trenda smanjenja naloga recimo u 2004. godini taj trend smanjenja platnih naloga je bio 16%, u 2005. 14%, no to je još uvijek značajan pad prihoda iz tog segmenta poslovanja u 2005. godini, a kao što sam rekao jedan od glavnih razloga to mu je povećanje tržišnog udjela i elektronskog plaćanja i sve veći fokus banaka na nekamatne prihode. Zakonska i tržišna pozicija FINA-e u ovim poslovima u velikoj mjeri ovisi o bankama i u takvim okolnostima držimo da je uspjeh i u značajnom iznosu nadoknaditi smanjenje tih prihoda. No, ja bih se isto tako vrlo rado prisjetio naših rasprava tamo prije četiri-pet godina kada se mijenjao Zakon o platnom prometu, kada se upravo dalo naslutiti da će se ovo dogoditi sa FINA-om što se događa danas, jer … stvar u jednoj općoj konkurenciji na financijskom tržištu da je svaka banka zainteresirana da sa nekim novim proizvodom koristeći i moderne mogućnosti tehnologije privuče čim veći broj a isto tako i trgovačkih društava u direktnom poslovanju. Kada se izuzme ovaj segment FINA je u drugim segmentima poslovanja ostvarila pomake, proveden je niz reformi unutar same Financijske agencije i možemo danas komotno reći da nije bilo to napravljeno, FINA bi danas bila u problemima da nije ponudila određene nove proizvode, nove usluge koje su zamijenili i nadomjestili smanjene prihode od smanjenog smanjenog platnog prometa onda bi vjerojatno FINA danas bila u financijskim problemima, no kao što vidite FINA je imala prošle godine bruto dobit od 67 milijuna kuna. I ono što bih želio posebno istaći, da je prošle godine FINA

mogućnost svima koji se žele baviti sa poduzetništvom umjesto da obiđu 25 ili 30 vrata gdje trebaju prikupiti razno-razne potvrde određene dokumente na temelju kojih bi mogli otvoriti trgovačko društvo. Danas postoji mogućnost dana šalterima HINA-e, tj. na šalterima "Hitrno HR" to praktički obave za nekoliko dana podnoseći samo zahtjev za otvaranje tvrtke. Uvedene su i dodatne usluge prije svega u elektroničkom poslovanju, prije svega je promovirana FINA-na E-kartica koja je postala univerzalna platforma za elektroničko poslovanje u Hrvatskoj i koja je između ostalog poslužila za razvoj elektroničkih usluga Hitro.hr servisa, FINA je sudjelovala i u projektu digitalizacije zemljišnih zemljišnih knjiga kao jednom od najopsežnijih, najvećih projekata koje Vlada Republike Hrvatske želi sprovesti i provodi u sklopu projekta reforme pravosuđa i stvaranja bolje okoline za, bolje klime za poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Dakle, poboljšanje u svim segmentima poslovanja, od poslovanja sa građanstvom i kolekcije različitih usluga koje Financijska agencija nudi svojim klijentima. Pokrenuta je prva nagradna igra u povijesti Financijske agencije, osmišljeni su novi proizvodi za različite klijente. Rasla je prodaja komercijalnih usluga poput prijevoza gotovine, arhiviranja ili podataka iz registra. U tom segmentu ostvareno je i povećanje prihoda od 51 milijun kuna u odnosu na godinu prije i upravo u razvoju spomenutih proizvoda i usluga vidi temelj za uspješno poslovanje u budućnosti jer je prošla godina iskorištena za pripremu, izradu dugoročne strategije poslovanja Financijske agencije. I ono što bih želio reći na kraju, ne odnosi se toliko na Izvješće 2005. godine, ali s obzirom da je projekat započet u 2005. godini i nastavlja se u 2006., jedan od vrlo bitnih segmenata u budućem poslovanju FINA-e je svakako i osnivanje gotovinskog centra. Ja se nadam da će se pregovori sa poslovnim bankama uspješno završiti jer u ovom trenutku na prostorima Hrvatske ima prostora samo za jedan gotovinski centar, iskreno se nadam da će to biti posao koji će raditi FINA, da će postići sporazum sa poslovnim bankama jer to je nešto što na kraju krajeva i u sklopu ovoga svega negativnog što se događa treba stvoriti klimu i situaciju da opskrba i bankomata i svih onih instrumenata koji se bave sa gotovinskim plaćanje, vi znate da je gotovinsko plaćanje danas izuzetno skupo i najskuplji vid praktički plaćanja i mnogi koji sudjeluju u ovom procesu nisu u proteklim godinama vodili, radili kalkulacije koliko je taj proces gotovinskog plaćanja skup i normalna stvar da gotovinski centri trebaju sutra prije svega pojeftiniti taj proces, pojeftiniti proces onima koji vrše gotovinska plaćanja, dakle na takav način doći do jedne vrlo kvalitetne usluge s kojom bi bile zadovoljne i komercijalne banke, a FINA ga nudi kao jedan novi proizvod koji bi normalno osigurao dodatne prihode i funkcioniranje FINA-e i koji bi na određen način i nadomjestio smanjeni prihod od smanjenog platnog prometa s obzirom na nove proizvode koje nude komercijalne banke. Evo, hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Otvaramo raspravu. Klub HDZ-a, poštovana zastupnica Nevenka Majdenić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Izvješće o poslovanju FINA-e za 2005. godinu. FINA je i tijekom 2005. godine potvrdila da je vodeća tvrtka na području financijskog posredovanja, da je nezaobilazan čimbenik gospodarskog života, te vodeći partner državi na realizaciji projekata od nacionalne važnosti. Prilikom razmatranja i analiziranja Izvješća o poslovanju Financijske agencije moramo svakako uzeti u obzir njezin status, organizaciju, prostornu odnosno teritorijalnu rasprostranjenost, ali i povijesno nasljeđe. Kada govorimo o njezinom statusu, onda prvenstveno mislimo na to da je FINA u vlasništvu države, ali da posluje na tržišnim principima i u vrlo oštroj konkurenciji mnoštva financijskih institucija. Međutim, dok je većini tih institucija posebno banaka osnovni motiv i cilj poslovanja profit, zarada i dobitak, FINA itekako vodi računa o svojim klijentima, o interesima vlasnika države, ali i o svojim radnicima. FINA zapošljava preko 5 tisuća radnika, od čega 64% srednje stručne spreme, nastoji ih educirati, doškolovati i prekvalificirati kroz razne vidove internog i eksternog obrazovanja, kako bi bila u stanju obavljati sve zahtjevnije i sofisticiranije radne poslove. Kada govorimo o prostornoj rasprostranjenosti, onda mislimo na 177 lokacija koje, kojima je pokriveno cijelo područje Republike Hrvatske, onda ističemo vrlo dobro organiziranu poslovnu mrežu i hvalimo dostupnost usluga u gotovo svakom kutku naše zemlje. Pri tome moramo biti svjesni i činjenice da ovih 177 poslovnih objekata sa više od 125 tisuća kvadratnih metara poslovnog prostora zahtijeva znatne troškove redovitog investicijskog i tekućeg održavanja, pogotovo zbog toga što je većina poslovnih zgrada stara oko 30, a možda i više godina. U ovakvim uvjetima FINA je u prošloj godini ostvarila vrlo dobre poslovne rezultate. Prihod u vrijednosti od preko milijarde kuna, bruto dobit 67 milijuna kuna i zadržala vodeće mjesto na hrvatskom financijskom tržištu. Ovi su rezultati u apsolutnim iznosima manji nego u 2004. godini, ali je bitno da je zaustavljen trend pada prometa u sektoru platnog prometa, sa 16% 2004., 2004., na 14 tisuća u 2005. godini. To je značajan pad još uvijek prihoda iz tog segmenta poslovanja i za 2005. godinu iznosi 64 milijuna kuna. Glavni razlog tome je povećanje tržišnog udjela elektronskog plaćanja i sve veći fokus banaka na nekamatne prihode. Zakonska i tržišna pozicija FINA-e je u ovim poslovima u velikoj mjeri ovisna o bankama i u takvim okolnostima držimo da je uspjeh u značajnom iznosu nadoknaditi smanjenje tih prihoda. Tijekom 2005. godine provedeno je i niz projekata, organizacijskih i kadrovskih reformi i poboljšanja poslovnih procesa. Osmišljeni su novi proizvodi za različite klijente. Na području platnog prometa po prvi puta je uvedena marketinška kampanja pod nazivom "FINA-ina poslijepodnevna ušteda" koja je naišla na veliki interes građana i zaustavila trenda pada platnog prometa. FINA-in centar za poslovanje sa stanovništvom je u 2005. godini zabilježio rekordne rezultate. Porast prihoda od čak 31% u usporedbi sa 2004. godinom, broj transakcija u segmentu stanovništva povećan je na 19, gotovo 20 milijuna, što je za 108% više od broja obrađenih transakcija u prošloj godini. Također je vrlo važno uz financijski učinak, to što se FINA u medijima, na televiziji predstavila na jedan nov, moderan način, kao institucija koja je okrenuta klijentu i u kojoj je klijent u centru pažnje. Uveden je projekt Hitro.hr kao servis Vlade za ubrzanu komunikaciju poduzetnika i građana s tijelima i organima uprave. Tijekom godine otvoreni su Hitro uredi, pored Zagreba i u Splitu, Osijeku, Dubrovniku, Vukovaru, Gospiću i Bjelovaru. Svakako moramo napomenuti da je kroz Hitro urede prošlo 2005. godine preko 3 tisuće građana i da je posredstvom ureda otvoreno više od tisuću tristo trgovačkih društava i obrta. Pokazatelj za ovu 2006. godinu pokazuje da je ovaj projekat bio pun pogodak i da će financijski efekti tog projekta tek doći. FINA je sudjelovala u realizaciji projekata digitalizacije zemljišnih knjiga i katastra koji je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Ovim projektom želi se omogućiti građanima da putem Interneta imaju uvid u zemljišne knjige i dobiju podatke o vlasništvu nad nekretninama čime je olakšan rad sudova sustav postaje učinkovitiji, a tržište nekretninama djelotvornije. Kao sasvim noviji jedinstveni proizvod koji je uveden prošle godine je FINA-ina e-kartica koja omogućava poslovnim subjektima da vrlo jednostavno, brzo i sigurno obavljaju poslovne transakcije Internetom i imaju pristup FINA registrima i servisima REGOS-u i drugim državnim institucijama i upravama. Mogućnosti FINA-ine e-kartice su brojne i ovaj će proizvod naići na vrlo široku promjenu primjenu u poslovanju poduzetnika jer je jednostavan, siguran i jeftin, a može se obavljati od kuće ili iz ureda i u svako doba dana i noći. Dakle, usluga je dostupna 24 sata. Pored toga osnovana je služba za vođenje projekata u FINA-i koja omogućava praćenje i upravljanje projektima od pokretanja poslovnog projekta do završetka njegove realizacije. Daljnji razvoj projekta shoping shop čime FINA na jednom mjestu uvjete da se na jednom mjestu mogu dobiti od bankarskih do svih drugih financijskih usluga preko kupovine investicijskih fondova i stambene štednje, osiguranja života ili automobila do plaćanja režijskih troškova. Sklopljenim sporazumom o uslugama "HVB Splitska banka", d.d. svoje usluge nudi na 32 lokacije u poslovnicama FINA-e gdje pruža bankovne i ostale financijske usluge. U FINA-nim poslovnicama na tri šaltera FINA-ni zaposlenici pružaju bankarske usluge i rade druge poslove za "Podravsku banku". ovlaštene poslovnice, poslovne jedinice pružaju usluge prodaje stambene štednje, Raiffeisen stambene štedionice, a preko 37 FINA-nih poslovnih jedinica pružaju se i usluge prodaje investicijskih udjela u fondovima PBZ investa u ime i za račun PBZ investa. U šest svojih poslovnica FINA ima i poslovnu suradnju s osiguranjem Zagreb na području osiguranja. FINA-na poslovna mreža sa svojom infrastrukturom podržava model ponude svih usluga na jednom mjestu. Ovime poslovna mreža direktno sudjeluje u ostvarenju strateškog interesa FINA-e, a to je racionalizacija poslovanja i povećanje aktivnosti te povećanje efikasnosti radi što bolje iskorištenosti imovine i FINA-nih resursa. U okviru projekta shoping shop interes za FINA-ne radne informatičke i prostorne resurse pokazale su i mnoge druge financijske institucije što je putem sklopljenih ugovora s pojedinim partnerima i realizirano na poslovnoj razini. I na kraju na osnovu svega ovoga smatramo da je FINA definitivno 2005. godine potvrdila da se iz nekadašnjeg monopoliste razvija u stabilan i diversificiran sustav pružanja usluga različitog tipa i u različitim tržišnim segmentima. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. kolegice i kolege.

Obveza prema zakonu je bila da se provede restrukturiranje i transformiranje institucije na način da se resursi kojima raspolaže usmjere prema tržištu i na tržišnim principima organizira održivo u svojstvo sustava. je tim Zakonom više niti jednu uslugu, niti jedan servis, niti za jednoga korisnika ne radi temeljem zakonom datih nadležnosti i u bilo kojoj monopolnoj poziciji. FINA prema ovom Izvješću ima danas potpuno istu strukturu kao i 2002. godine, ali veći broj zaposlenih nego tada, ali dramatično manji prihod i dobit nego 2003. i 2004. godine. …/Govornik se ne razumije./… navodim jer je to bila prva godina funkcioniranja FINA-e kao potpuno tržišno izložene kompanije. 2003. u kojoj prihod je bio 1 milijardu 127 milijuna i bruto dobit od 138 milijuna kuna, 2004. godine je taj prihod iznosio veće nešto manje 1 milijardu i 47 milijuna dok je bruto dobit bila negdje oko 103 milijuna kuna, a 2005. je taj ukupan prihod je bio 1 milijarda i bruto dobit od 66 milijun kuna. Vidimo u dvije godine gotovo za dramatično manji prihodi. Iz ovoga ipak nam se šturog izvješća ne može se prepoznati da uprava uopće i konstatira ovo stanje kao alarmantno iako je očito da se sustav nezaustavljivo kreće prema ozbiljnim problemima u poslovanju. Evidentno je da tržište s kojima je u startu FINA uspjeha uspostaviti partnerske odnose da se okreću vlastitim rješenjima i sve manje koriste servis FINA-e što se očito očituje i u financijskim rezultatima. Na svim pozicijama koje su se donosile najveći dio prihoda evidentiran je pad pa čak i od države iako se može uočiti da se u šturom prikazu strukture prihoda pokušavaju balansirati određene stavke da se prikrije ovo pravo stanje. Istodobno se navode projekti koji su određeni, navode se svi oni postoci koji mogu možda impresionirati površnoga čitatelja, ali je evidentno namjera zamagljivanje prave situacije u kojima se ovaj veliki sustav suočava. Posebno se čudim …/Govornik se ne razumije./… na uspješnoj TV kampanji za koji se na žalost ne navodi koliko je ona koštala i koliko je zapravo bila poslovno opravdana. Mi se sjećamo takvih već TV kampanja kada se radilo o nekim bivšim, neka bivša ministarstva, nekim bivšim vladama osobito kada vidimo koliko je prihoda bilo moguće ostvariti s pretpostavljenim povećanjem transakcije na šalterima i koliko je to ukupni trošak. Iz ovoga čina očito je da FINA ima problema i u definiranju klijenata kojima se obraća. Ovakve akcije ukazuju da se FINA prema svojim partnerima koji su novim Zakonom o platnom prometu postali nositelji platnog prometa počela ponašati kao oštar konkurent iako više nije u toj poziciji. Potpuno je jasno da se na taj način FINA nema nikakve šanse za preživljavanje. Još jedan vrlo značajan indikator koji ukazuje na …/Govornik se ne razumije./… probleme je podatak armotizacije, 2003. to je bio …/Govornik se ne razumije./… milijun, 2004. 144 milijuna, Ovi podaci jasno ukazuju na izrazit pad investicija poglavito u opremi što dovodi sasvim sigurno u pitanje tehnološku superiornost kojom je FINA godinama prednjačila i na taj način u biti osigurala svoju poziciju na tržištu. Kad se pak govori o nabavi sudeći prema izvještaju FINA izrazito koristi mehanizme koji izbjegavaju instituciju javnog nadmetanja iako se očito čitav sektor bavi nabavom. Posebno je zanimljivo u stavku bilanci potraživanja od kupaca 2003. to je bilo 280 milijuna, 2004. …/Govornik se ne a 2005. 378 milijuna kuna potraživanja od kupaca. To je više od trećine ukupnog prihoda FINA-e. Ono što nas u klubu HSLS-a zanima bilo bi vidjeti na koje se to kupce odnose ovakav ogroman iznos nenaplaćenih potraživanja. Navodno je to dug države, odnosno ministarstva, nekih ministarstava kojima prihodi i s kojim prihoda i na račun kojih korisnika se taj dug kompenzira. Iako se ne može iz izvještaja vidjeti da li FINA uopće nastavlja sa zakonom utvrđene obveze transformacije, pretpostavljamo iz prezentiranoga da se sa općim proklamacijama i programa u biti u tom smislu ne događa apsolutno ništa. Koliko se sjećamo 2001. godine Zakon o FINA-i donesen je jednoglasno i sada se postavlja pitanje da li se u praksi provodi neka druga strategija transformacije te institucije ili je ona koju smo 2001. kada smo ovaj zakon donijeli, bili u ovom Parlamentu svi digli ruke. Posebno je bilo zanimljivo čuti s obzirom na informaciju iz medija što se zapravo događa s projektima obrade gotovine, što je s nacionalnim …/Govornik se ne razumije./… sustavom i odlukama HNB-a a što je pak s ugovorom koji je 2003. Vlada potpisala sa FINA-om o podršci projektima informatizacije državne uprave. I konačno na kraju kako se zamišlja uopće razriješiti pitanje ovoga sustava koji očito se suočava sa određenim problemima. Stoga mi u klubu ovo izvješće samo primamo k znanju. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin.

kao što je gospodin Kramarić rekao da je ključ ovoga Godišnjeg izvješća o poslovanju financijske agencije za 2005. upravo izražen na ovim stranama 34. odnosno 35. Ono što je interesantno, eto prihodi i rashodi, bruto i neto dobit u 2005. godino. Ukupni prihod 2004. bila je 1 milijarda 049 milijuna kuna. Plan je bio milijardu i 020 milijuna kuna međutim ostvareno je jedna milijarda i jedan milijun kuna ili bolje rečeno 5% manje nego 2004. godine. Bruto dobit 2004. bila je izražena iznosom od 103 milijuna 593 tisuće kuna a plan je bio 88,2 milijuna kuna za 2005. no ostvaren je u iznosu od 66,6 milijuna kuna ili 36% manje od onoga što je ostvareno 2004. godine. Neto dobit 2004. ostvarena je u iznosu od 81,5 milijuna kuna. Plan je za 2005. bio 70 milijuna milijuna 634 tisuće a ostvareno je 2005. svega 54,6 milijuna kuna. Znači pad od čak 33%. Na idućoj strani 35. vidimo sljedeće. Struktura ostvarenih prihoda po poslovnim sektorima. Znači sektor poslova sa gotovim novcima je toliko, sektor servisa za bankarstvo toliko, sektor korisničkih servisa toliko. toliko. Interesantno svugdje je to manje a ono što je posebno interesantno, sektor servisa za državu 2004. Tu smo ostvarili

za čak 10% manje ili 159 milijuna 244 tisuće i 059 kuna. Postavlja se doista pitanje i to je valjda krucialno pitanje zašto država neće raditi sama sa sobom? Zašto jednostavno ne želi poticati svoje institucije? Gospodin Kramarić je maloprije rekao da ako se tako nastavi FINA neće preživjeti. Činjenica je međutim malo drugačija. Ako se tako nastavi FINA neće dohodovno poslovati. Ako se taj trend iz godine u godinu nastavi mi možemo pretpostaviti da 2006. znači ove godine, neto dobit FINA-e sigurno neće biti veće od 40 milijuna kuna, a 2008. neto dobiti neće uopće niti biti. Država će morati financijski eto pokrivati i dubioze njene financijske agencije. Ono što ja posebno želim ovom prilikom glede ovih nemilih događaja, poglavito ovih zadnjih gnjusnih ubistava koje je da citiram: "…počinio mirni dečko iz Kolinovaca" Kolinovaca" želim reći sljedeće, da treba u tim financijskim institucijama povećati sigurnost. Teško da se novčarske institucije, nije ovdje riječ samo o FINA-i mogu štititi samo zaštitarima. To može biti mjera kako mi to radimo za smanjenje nezaposlenosti ali mi time nećemo odvratiti pljačkaše od pljački. ili što postoji u jednoj Italiji, Austriji, Njemačkoj. To su dvostruka vrata, blindirana vrata. Jedino tako možete spriječiti da netko navuče potkapu, da uđe unutra. Jedino tako možete radnike "natjerati da sami sebe kontroliraju". Jedino tako moguće je prevenirati pljačke. Kada toga ne bi bilo, u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj svaki dan bi ih bilo na stotinu pljački. Znači koristim ovo izvješće da kažem da klub IDS-a njega će samo primiti na znanje, nećemo glasati za njega. Znači koristim ovu raspravu da ukažemo na problem financijske prirode i jasno je da bih još jedanput izrazio na neki način solidarnost sa građanima odnosno zaštitarima eto koji su izloženi pogibelji pred našim financijskim institucijama. Za kraj zadnja rečenica. Mislim da doista treba vidjeti što se ovdje dešava. Ako se na takav način nastavi padati ta neto dobit, mi ćemo doista 2008. godine suočiti se sa činjenicom da FINA neće ostvariti niti kune iste a onda će se možda netko i zapitati da li su nam financijske agencije uopće u vlasništvu države potrebe. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine ministre. Kolegice i kolege. Mi u HSS-u smatramo da imamo jako interesantno izvješće o financijskoj agenciji za prošlu godinu. To izvješće bi ja zapravo mogao sažeti na nivo prospekta a ne izvješća. Govori se zapravo o jednoj misiji, viziji, poziciji FINA-e koje nigdje ne nalazimo brojkama, koje nigdje ne nalazimo u svojima. S obzirom na velik broj grafikona kojim se pokušava dokazati uspješnost u poslovanju ja bih ovo izvješće mogao nazvati i stripom. Jako interesantan način prezentacije ničega. Tri godine za redom bilježimo pad ukupnog prihoda. Tri godine za redom bilježimo pad dobiti. Bilježimo porast zaposlenih i više je nego očito da FINA ne ostvaruje ono što mi svi od nje očekujemo. Od projekta Hitro ovdje se važno napominje kako 13 tisuća trgovačkih ureda je otvoreno u FINA-i. što je to trgovački ured, ja citiram ovo što piše u izvješću. Možda se misli na otvorene obrte, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i ali ukoliko je u Hrvatskoj otvoreno barem 13 tisuća obrta i trgovačkih društava onda je neupitno da je ovo neuspjeh FINA-e ukoliko je preko njezinih šaltera prošlo svega tisuću i 300 ljudi koji su pokušali otvoriti biznis u Hrvatskoj. Interesantno je, citiram, piše u izvješću FINA-e "Ova je godina bila dobra za FINA-u.". Kako bi tek izgledala loša godina?! Još jedanput želim naglasiti, treću godinu za redom se bilježi pad prihoda, bilježi se pad dobiti a u ovoj godini je to dramatično. Zbog čega dramatično? Zato jer je dobit još puno manja. Međutim, jednom ekonomskom ili knjigovodstvenom operacijom i ona je iskazana veća. Naime, dobit je iskazana veća u načinu obračuna amortizacije. To se često puta koristi kao tehnika u računovodstvu. Amortizacija je obračunata u 2005. godini 30 milijuna kuna manje nego godinu dana prije. I naravno, pošto je amortizacija dio rashoda poslovanja iskazana je i veća dobit. Ono što bi ja htio vidjeti u tzv. viziji, misiji FINA-e je hrvatski proizvod u FINA-i. 177 šaltera je vjerojatno mogućnost da otvorimo pozicije hrvatskog bankarskog sektora koji je još ostao doma, koji eventualno ima i neki potencijal ali zapravo nema urede. Tu prije svega mislim na Hrvatsku poštansku banku jer u FINA-i vidimo urede svih drugih banaka samo ne Poštanske banke. U FINA-i uočavamo da se prodaju paketi stambeni štednje, uočavamo da se prodaje osiguranje. Međutim, u toj istoj našoj FINA-i koja ima viziju, koja ima misiju ali koja ima i monopol ne vidimo Croatia osiguranje. Gospodine ministre i uprava FINA-e, da li je to slučajno? Zbog čega se događa to? I ne bi li bilo upravo to strategija FINA-e jer je to državna institucija da se unutra nalaze i banke odnosno firme kojima je vlasnik u sto postotnom vlasništvu država. Tih 177 poslovnica upravo može poslužiti kao šalter da tu prodajemo proizvode za kreditiranje obrta, za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva jer je to dostupno. Tu imamo ljude koji poznaju ne samo platni promet nego poznaju financijsko poslovanje. Ako rade za druge banke vjerojatno bi mogli raditi i za domaće banke. Ono što mene ne veseli u ovom izvješću posebno je poslovanje u tzv. gotovinskim centrima FINA-e gdje je ostvaren ukupni promet od 135 milijardi kuna. Znači, to je skoro 40% više od državnog proračuna koliko je protok ostvaren gotovine u uredima FINA-e ili kako piše u izvješću to je 26% više nego godinu dana prije. Svijet a naročito Europa je odavno napustio poslovanje gotovim novcem. Vidjeli smo nedavno kolike opasnosti to nosi. Svijet je prešao na jedan drugi oblik plaćanja koji se zove kartica, koji se zove elektronski oblik plaćanja kod poduzetnika, međutim FINA tu nije učinila dovoljno. FINA je i dalje preskupa za poduzetnika, FINA je preskupa jer stalno obračunava razne naknade, praćenje računa a za praćenje stanja na računu a i transakcije su preskupe. Vizija i misija FINA-e bi upravo trebala biti takova da se preko svog poslovanja približi poduzetniku, da mu omogući jeftinije poslovanje, da mu omogući efikasnije poslovanje a u svojim šalterima da razvija proizvode koji zanimaju građane. Postavljam pitanje ako je pokrenut projekat Hitro i ako želimo biti otvoreni za poduzetnike zbog čega nema HAMAG-a unutra, zbog čega nema Hrvatske agencije za malo gospodarstvo? Imali bi 177 točaka u Hrvatskoj gdje bi se mogao realizirati posao ukoliko poduzetnik želi koristiti kredit, ukoliko se želi razvijati, ovo izvješće konstatira loše stanje u poslovanju za prošlu godinu. Ukoliko se na ovaj način nastavi potpuno je sigurno da možemo očekivati i daljnje silazne trendove. Ja mislim da FINA sa preko 5 tisuća zaposlenih, sa svojim potencijalima koje ima naročito u softweru u koji je ulagano ne samo unatrag dvije godine nego ulagano pet, šest godina unatrag znatno mora pružiti više. Međutim, da bi morala pružiti više mi od nje to moramo tražiti tražit ćemo na ovaj način da ovakvo izvješće koje je lošije u poslovanju u odnosu na prošlu godinu, ovakvo izvješće koje preferira i dalje poslovanje gotovim novcem umjesto da stoji na usluzi građaninu i poduzetniku za druge oblike plaćanja koji moraju biti jeftiniji, transparentniji i brži mi nećemo moći podržati. Vjerojatno će to biti opomena i upravi da pokuša kreirati nove proizvode i da tih 177 poslovnika, da tih 5 tisuća ljudi, da tih 10 tisuća kompjutera i pet najkvalitetnijih softwera stavi u drugačiju funkciju, u funkciju hrvatskih građana i poduzetnika. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Predsjednik Nadzornog odbora FINA-e ministar financija Ivan Šuker. Izvolite! Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa, kad se iz konteksta izvuče nešto i kad se kaže da je FINA prošle godine ostvarila promet u gotovini od toliko stotina milijardi a ne kaže se gola činjenica onda to ispada strašno.

Stvar je u tome da svaka država ima svoje gotovinske centre, ovisno o veličini prometa. Neke imaju po dva, tri. Recimo državi veličine Hrvatske je potreban jedan gotovinski centar. Da li će on biti u vlasništvu FINA-e, da li će on biti zajednička tvrtka poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, no taj gotovinski centar obavlja kompletnu pripremu i punjenje bankomata i sve ostale stvari koje se trebaju raditi da bi se moglo poslovati sa gotovinom. I reći da je to isključivo greška FINA-e i da FINA obavlja taj promet nije dobro čisto zbog hrvatske javnosti. Jer FINA je to radila i za ZABU, i za PBZ i za Erste i za Raiffaissen i za sve poslovne banke. I zato sam rekao da jedan od ključnih projekata za FINA-u u ovoj godini je konačan dogovor sa poslovnim bankama oko tog gotovinskog centra. Vi znate da zbog većeg zarade i zbog isplativijeg i profitabilnijeg načina poslovanja da poslovne banke devizni, gotovinski promet još uvijek imaju preko sebe. Ne žele ga prepustiti gotovinskim centrima. Dakle toliko što se tiče gotovine i prometa FINA-e i gotovine. Dakle to nije promet da potencira gotovinsko plaćanje nego je to gotovinsko plaćanje kompletnog financijskog sektora Republike Hrvatske koji ide preko gotovinskog centra FINA-e i to je jedina istina. Mi možemo govoriti što god hoćemo u dnevno političke potrebe međutim ovo je istina koju kao takvu treba prezentirati hrvatskoj javnosti. A što se tiče popunjenosti šaltera FINA-e sa ovim, onim nije zgodno nakon tri godine se vraćati onom prije međutim svi ti ugovori su sa pojedinim bankama, prije svega mislim na Splitsku banku, gospodine zastupniče bili potpisani za vrijeme bivše uprave i za vrijeme bivše Vlade. Ja sam ovdje kao zastupnik 2002. godine govorio da je presudan trenutak jer s obzirom da tko se iole razumije u financije znao je da će zbog napretka tehnologije i platni promet sve više i više obavljati same poslovne banke sa svojim klijentima, onda će to sve manje ići preko FINA-e. Da je potreba spajanja FINA-e i tada Poštanske banke Hrvatska je valjda jedina zemlja na svijetu koja za privatni Mirovinski fond plaća troškove elektronske obrade. A to je isto bilo u nekim drugim vremenima. I kad nešto naslijedite, nekakve obaveze onda ih vrlo, i date nekom nekakva prava onda ih je vrlo teško oduzeti. Prema tome logično je da prihod od platnog prometa ne samo FINA-e nego bilo koje institucije se smanjuje jer to su novi komercijalni proizvodi koje nude poslovne banke sa ciljem da privuku klijente. Ali zato FINA otvara nove proizvode s kojim želi nadomjestiti te prihode. Između ostaloga netočno je i ovo oko «Hitro HR». Vi znate da «Hitro HR» u 2005. godini nije poslovao cijelu godinu nego da su uredi otvarani tijekom godine. Neki su otvoreni pod kraj godine. Međutim kad budete vidjeli izvješće za 2006. godinu onda ćete vidjeti da broj otvorenih ureda je daleko viši, a što se tiče i HAMAG-a i Agencije za poticaj ulaganja one su smještene u Ministarstvo gospodarstva. Imaju svoju funkciju točnu. No ponavljam, šalteri pojedinih banaka su otvoreni ipak daleko prije i ove uprave i ove Vlade. Sklapao ih je netko drugi po vrlo čudnim uvjetima i vrlo čudnim kondicijama. Pa nije dobro zaboraviti, nije dobro zaboraviti a nije niti odviše podsjetiti kad su se određeni događaji događali za koje se kritiziraju neki koji s tim stvarno nemaju nikakve veze. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Željko Pecek. Hvala lijepo. Zbilja ne znam što bih ispravio. Sve je manje-više netočno što je gospodin ministar rekao. Ali samo ipak ukoliko FINA ne preferira povećanje gotovim novcem zbog čega jedino u tome sektoru 26% više nego prošle godine? Gospodine ministre, pa točno je da je bivša Vlada stavila banke u FINA-u da budu dostupne građanima. Međutim vi za tri godine niste uspjeli hrvatski proizvod staviti Pa vas ja molim kao predsjednik Nadzornog odbora da pokušate proizvode Poštanske banke i Croatia osiguranja staviti barem u zadnjoj godini mandata ako niste u tri godine to uspjeli. gospođe i gospodo zastupnici. Više od 5 tisuća zaposlenih u 177, na 177 raznih lokacija koje pokrivaju gotovo cijelu Hrvatsku daju nam prvu sliku FINA-e kao vodeće tvrtke na području financijskog posredovanja. Visoka profesionalna razina zaposlenih i stručnost omogućavaju različite projekte koji su bili karakteristika poslovanja i u ovom izvještajnom razdoblju za 2005. godinu. U toj 2005. godini FINA je uspješno surađivala sa poslovnim bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i partner je državi na području javnih financija u kojima je provela nekoliko sveobuhvatnih i ključnih projekata. Da bi postala to što je, vodeća financijska institucija FINA je uvela niz promjena i poboljšanja poslovnih procesa. Promjena procesa koji su postali općeprihvaćeni pružatelji usluga zadovoljavanjem svakodnevnih potreba svakog pojedinog klijenta, obavljanjem transakcija, pružanjem informacija i elektroničkih servisa kakve ne pruža niti jedna druga institucija. Tako je 2005. godine proveden projekat «Hitro HR» posredstvom kojeg je tijekom protekle izvještajne godine, ne u cijeloj godini jer je ... otvoreno više od 1300 trgovačkih društava i obrta, a više od 3000 građana zatražilo je informacije o uslugama tog servisa. Taj je projekat dobio mnoge pohvale od domaćih ali i međunarodnih institucija. Osim osnivanja trgovačkih društava i otvaranja obrta servis je ponudio usluge «E-Regos» i «E katastar» a također od nedavno kroz «Hitro HR» servis dostupno je i plaćanje PDV-a. U 2005. godini na tržištu se FINA predstavila s potpuno novim proizvodom, a riječ je o FINA kartici koja je postala univerzalna platforma za sve oblike elektroničkog poslovanja koja zahvaljujući elektroničkom potpisu poslovnim subjektima jamči maksimalnu sigurnost prilikom obavljanja poslovnih transakcija internetom. Mogućnosti te kartice su brojne te osim plaćanja može se, i elektronskog potpisa daje mogućnost pristupa FINA-inim «vet» servisima, «vet bon» registar godišnjih financijskih izvještaja do «Hitro HR» usluga «E Regosa», «E katastra» te «E PDV-a» i «E mirovinskog». Osim toga FINA je sudjelovala i u projektu sređivanja digitalizacije zemljišnih knjiga i katastra u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Obzirom da je 2005. godine obrađeno 115 milijuna transakcija FINA je zadržala liderstvo u platnom prometu sa 63% udjela u ukupnom broju gdje je naročito značajna karakteristika i kvaliteta FINA brzine što se uz sigurnost postaje sve ključniji razlog za povjerenje poslovanja sa FINA-om. Centar Nacionalnog kliničkog sustava NKS za sad je jedina klinička kuća u Republici Hrvatskoj, ali unatoč tome, a imajući u vidu pripreme Republike Hrvatske za ulazak u EU prate se trendovi u razvoju europskih međubankovnih sustava i njihove međusobne suradnje. Obrada, pohrana i distribucija gotovog novca organizacijski je dio koji FINA obavlja kako u ime i za račun Hrvatske narodne banke tako i na one poslove koji se obavljaju u komercijalne svrhe za poslovne banke i ostale poslovne subjekte. Uz sve ostale poslove koji se obavljaju u FINA-i, a bez obzira na pad za prošlu godinu, obzirom da je, prihodu su vrijednosti jedne milijarde kuna i bruto dobiti od 66 milijuna kuna, i velim, iako su manji u odnosu na 2004. i 2003. daju pravo za nadati se da će FINA uz nove programe koje će prihvaćati i uz razvoj kakav je imala i do sada šta se tiče programa koje nudi tržištu postati općeprihvaćeni hrvatski poslužitelj usluga na financijskom tržištu Hrvatske.

Samo nekoliko stvari koje bi želio zapravo, ako je moguće dobiti odgovor, a radi se naravno o poslovanju FINA-e, odnosno u jednom segmentu koji se tiče zapravo sigurnosnih sustava u u FINA-i kao jednom od nositelja projekata i HITRO HR i HITRO NET. Dakle jedna od glavnih zadaća programa e-Hrvatska Pa je tako u 2005. godini Vlada Republike Hrvatske upravo iz tog razloga usvojila Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj i uz njega usvojen je i plan provedbe nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu. U 2006. godini treba se pripremiti prijedlog Nacionalne politike informacijske sigurnosti, a navodno se mora započeti s uspostavljanjem odgovarajuće razine informacijskih sigurnosti u pojedinim tijelima, sve to dakako izvire iz ovog nacionalnog programa kojeg sam maloprije maloprije spomenuo, kao i iz ovog plana provedbe nacionalnog programa koji je također napisan. bi, što je interesantno u provedbi tog programa je to da je u veljači 2004. godine sa FINA-om potpisan ugovor za izgradnju jednog dijela tzv. IT DATA Centra, odnosno jedne sigurnosne sale, bolje rečeno upravo ovo o čemu govorim. Dakle, osiguravanja i informacijske sigurnosti i bilo kakve druge i to od fizičkog uništavanja, odnosno bolje reći dakle radi se o fizičkoj zaštiti i informacijskih sustava i podataka koje oni sadrže i ukupnog poslovanja FINA-e. Kad kažem fizičke zaštite dakle radi se o zaštitnim salama, zaštitnim sustavima od požara, dima, poplave, vlage, provale, eksplozije, plinova i sličnih stvari. Naravno trebaju se zaštiti i određene lokacije, određen dio poslovanja FINA-e, arhive i sami informacijski sustav. I to nije nešto što je topla voda, dakle nije nešto što otkrivamo nego je to nešto što mora FINA kao novčarska institucija državna svakako učiniti i to prema direktivama Europske unije u određenom roku, a svakako i zbog zadovoljavanja propisa Prema tome, nije to nešto što se može i ne mora napraviti, nego naprosto radi se o imperativu da se to mora učiniti kad-tad, a svakako prije ulaska u Ono što je interesantno je to da je dakle sklopljen u veljači 2004. godine ugovor za izgradnju jednog dijela jedne takve sigurnosne sale, odnosno IT DATA Centra, da je taj ugovor sklopljen sa također sa tvrtkom koja radi za državu i sa državom, a to su "Narodne novine" i da je sada eto istječe zapravo rok kada se takav ugovor ili mora konzumirati ili će ga onaj, druga strana potpisnica tog ugovora, dakle "Narodne novine" morati utužiti. Ako bude utuženo, dakle ako se ne konzumira, FINA-i prijeti 3 do 5 milijuna kuna zapravo gubitka, odnosno isplate naknada troškova što za izgubljenu dobit, što zbog neispunjenog ugovora itd. Ono što mene zapravo zanima je da mi se ovdje jasno i glasno kaže zašto to nije izvršeno, zašto je to stalo i misli li na koji način će FINA pravdati taj gubitak koji je zapravo posljedica neispunjenog ugovora tijekom 2005. godine, a o tom dijelu izvješća raspravljamo. Isto tako o tom, dakle o tom periodu izvješća raspravljamo. Isto tako bi volio posve konkretan jedan odgovor na pitanje zašto je FINA poništila jedan natječaj koji je raspisala prošle godine, a to je bio natječaj za nabavku dva stroja za manipuliranje od brojenja novcem i ostalim manipulacijom novcem za poslovnicu u Poreču, je dakle zakonski dvije ponude i one se dakako razlikuju, jedna veća jedna manja. Ne vidim, nisam vidio iz samog natječaja, iz ponuda koje su stigle nikakvog razloga da taj natječaj bude poništen. Zašto je to poništeno, zašto strojevi nisu nabavljeni itd.? Eto to je ono što se tiče izvješća poslovanja FINA-e FINA-e 2005. godini. Naravno može se odgovoriti šta se god hoće. Najlakše će biti odgovoriti Zakon o javnoj nabavi, nema nikakvih problema. Međutim, ono što ja naglašavam sad ovaj čas po Zakonu o javnoj nabavi natječaj je bio posve legalan i normalan. I moram priznati da ne znam čak niti o kojim se iznosima točno radi, ali vjerojatno nekoliko milijuna dolara, nekoliko milijuna kuna sigurno koštaju takvi strojevi, ja ne znam točno koliko. Ali volio posve konkretan odgovor zašto je to poništeno, da li je to poništilo možda ured koji brine o natječaju o javnoj nabavi ili je FINA imala neke druge razloge i hoće li, da li to možda zapravo znači da je odustala od kupovine tih strojeva itd. u svakom slučaju evo to je to, pa bih volio na te dvije stari ako mogu dobiti meritoran odgovor, a pogotovo kažem oko ovog dijela koji se tiče zapravo dakle fizičke zaštite informacijskih sustava i provođenja mjera koje je Vlada sama donijela. Hvala

raspravi, a na dva poluprivatna upita gospodina Rožića ne mogu odgovoriti jer nadzorni odbor ne vodi brigu oko nekakve nabavke u nekakvim područnim centrima. Prema tome na ovo sve što ste pitali dobiti ćete pismene odgovore, mislim da bi bilo iluzorno da očekujete od mene da znam za nabavku o nekakvoj ispostavi u Poreču ili nečem sličnom, prema tome a bilo bi nekorektno i nepošteno da vam dam nepotpun odgovor, pa evo dobit ćete pismeni odgovor. Također i oko ovog ugovora koji je sklopljen sa "Narodnim novinama", prema tome uopće